Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа, съгласно приетата ни Програма за работата на Народното събрание за времето от 7 до 9 юли 2010 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Предлаганата актуализация на бюджета – второто четене, представлява широк интерес за българските граждани и за българското общество. Тя беше широко дискутирана. Направени са

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, въпросът е достатъчно важен, достатъчно разискван в последните две седмици. Имаше немалко изявления на различните представители на парламентарните групи, на отделни граждани, на заинтересовани среди в българското общество както на производители, така и на пряко засегнати граждани. Смятам, че е абсолютно необходимо днес дебатът да стане достояние на колкото е възможно повече граждани. Само по такъв начин управляващото мнозинство би желало да достигне необходимият консенсус в българското общество, за който винаги пледира. Предлагам прегласуване.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз искам да ви помоля да направим повторна регистрация на кворума, защото тя беше направена изключително бързо. Бяха регистрирани 140 народни представители, а очевидно в залата има много повече от 140 народни представители – факт, който се вижда и от това, че в момента, на това гласуване, гласуваха 175 народни представители. народни представители. Лично около мен не успяха да се регистрират поне трима мои колеги, просто защото регистрацията беше извършена за 20 секунди. Днес е изключително важно колко човека са в залата и как гласуват, така че в наш интерес е да бъдат регистрирани всички народни представители, които са в залата, и да се поддържа необходимият кворум. Молбата ми е да бъде направена отново регистрация за кворума в залата. Благодаря ви. Господин Курумбашев, направете справка с Конституцията и с правилника. Не се регистрират присъстващите в залата народни представители, а се отчита кворум като условие за започване на пленарното заседание. Двата въпроса са съвсем различни и едното няма отношение към другото. Коректно изслушах предложението Ви, въпреки че то нямаше характеристика на процедура по смисъла на чл. 45, ал. 2. Има ли други искания по процедури или можем да започнем работа?

Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Първо, ще помоля за процедура, да подложите на гласуване в залата за днешното четене да бъдат допуснати: господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Весела Караиванова – подуправител на НОИ, както и господин Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет” в Министерството на финансите. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в залата. Гласуваме, колеги.

„Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, с вносител Министерският съвет, приет на първо гласуване на 17 юни 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Параграф 1. По § 1 за чл. 1, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 са постъпили предложения. Предложение от народните представители Михаил Миков, Анна Янева, Корнелия Нинова, Кирил Добрев.

Благодаря, госпожо председател. В нашия език думата е „милиарди”. За удобство години наред всичките ни бюджети са написани в табличен вид и накрая са сложени хилядите, за за улеснение на финансистите. Не може да се произнася оттук число, което е в милиарди, в милиони, защото за стенограмата то е некоректно. Моля ви се да говорим на български език. Благодаря ви.

Съгласно предложението на народния представител цифрата е записана така, без отзад да е записано лева или хиляди лева. Как да чета, госпожо председател?

Предложение на народния представител Захари Георгиев и Петър Мутафчиев. „В § 1, чл. 1, ал. 2, т. 4.1 „- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки”, числото

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ваня Донева. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Любен Татарски и Иван Вълков. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов: „В чл.

Предложение на народните представители Менда Стоянова и Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов:

В колона 4 на ред 16 от таблицата се записва числото „116 000,0”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Румен Петков. „В § 1, чл. 1, ал.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

Ваня Донева. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Валентина Богданова, Ивелин Николов, Стефан Данаилов и Петър Курумбашев Предлага се увеличаване приходите от подобрена събираемост на акцизи и ДДС във връзка с предложението по § 3, чл. 6, ал. 1, т. 11 за увеличаване на разходите на Министерството на образованието,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

Предложение на народните представители Стефан Данаилов, Петър Курумбашев и Антон Кутев: „Предлага се увеличаване приходите от подобрена събираемост на акцизи и ДДС и мерки за по-високи приходи от осигурителни вноски. Предложеното увеличение да се отрази в § 8, раздел Х, т. 1 „Политика в областта на опазването на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги” на Министерството на културата

в изпълнение на чл. 17, т. 1 от ЗФИ и 4 млн. лв. за извършване структурни реформи в институтите за сценични изкуства в Министерството на културата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

293,4 хил. лв., както следва: (Таблица по доклада.) (2) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите

Дебатът е открит. Моля, народните представители, които имат отношение към обсъждания параграф да заявят желание за изказвания.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник-министри и председатели, уважаеми министри, уважаеми колеги! С предложения проект за актуализация на бюджета се предлага драстичен спад на приходите в размер на 2 млрд. лв. По същество това означава провал на финансовата, икономическата и социална политика на правителството. Само да припомня, че преди няколко месеца Бюджет 2010 беше без алтернатива, най-добрият в Европейския съюз, цитирам министър Дянков. Днес няма анализ на причините за срива в приходната политика, няма политика и конкретни мерки за увеличаване на приходната част на бюджета, активни мерки за борба с контрабандата. Вместо да се приемат конкретни мерки, на нас ни се предлага най-лесното – да се намалят приходите с 2 млрд. лв., в това число приходите от ДДС, акциз и корпоративен данък. Уважаеми колеги, вчера, не подкрепяйки предложението на народните представители от Коалиция за България за намаляване акциза на цигарите, вие пропуснахте възможността да подкрепите българското цигарено производство, да подкрепите намаляване на цената на цигарите, да подкрепите ограничаването на контрабандата, а а оттук не подкрепихте и увеличаването на приходите от акцизи. Днес ние ви предлагаме втора възможност да подкрепите предложението, което правим с моите колеги от Коалиция за България, за увеличаване на акцизите

На практика това ще означава, че ние ще възложим на правителството и на финансовия министър да предприемат конкретни мерки, и то ефективни, за събиране приходите на държавата,

членове на изпълнителната власт в лицето на шефа на Агенция „Митници”. Той публично заяви, че е грешка увеличението на акциза на цигарите и че не може да се справи с контрабандата на цигари, която вече, както всички знаете, достига 50% - 250 милиона, уважаеми колеги, които ще дадат възможност да не се намаляват средствата за общините, средствата за здравеопазване и ще дадат възможност да увеличим средствата за конкретни социални политики. Благодаря за вниманието.

Ситуацията е тежка – има криза. Проблемът, който не се разрешава с този бюджет и с тази актуализация, е, че целият Европейския съюз, който преразглежда своите разходи, ги намалява. Затова се прави такава актуализация – да намалиш разходите и да намалиш дефицита. Това, което се предлага вече с тези текстове, е увеличаване на разходите в най-тежката част от кризата. Как при това положение да очакваме, че ще стабилизираме българската икономика? Просто няма да стане. Това е проблемът, колеги! Иначе, понеже досега говориха от БСП, то това е тяхното наследство. Те раздуха страшно много разходите - от 22 млрд. разходи през 2007 г. на над 27 млрд. разходи в момента. Проблемът на сегашното правителство е, че няма категоричната воля да върнем разходите на предишните нива или поне близко до тях. Затова, колеги, искам да ви прочета много внимателно препоръките на Европейската комисия от преди няколко дни. На първо място, през 2010 г. да не се допуска допълнително нарастване на дефицита над 3,8%. Второ, до 2011 г. най-късно дефицитът да се свали под 3% по надежден и устойчив начин. Е, как ще стане това? Да се гарантира, че и след това намалението на дефицита ще продължи. Да се конкретизират и приложат мерките, необходими за премахване на свръх дефицит. Да се подобри управлението и прозрачността на бюджета. Да се засили и контролът на разходите, наблюдението на бюджетното изпълнение и т.н. Да се пише ежегоден доклад за напредъка. Да се повиши ефективността на публичните разходи. Да се изпълнят структурните реформи в администрация, здравеопазване, образование, пенсионна реформа. Искам да ви обърна внимание, че в международните анализи дори през 2007 г. при 22 млрд. разходи – забележете, с 5 млрд. по малко от сега България е на едно от първите места по неефективност на разходите. Веднага след Унгария и Румъния е България. Тоест дори при нива от 22 млрд. лв., което беше през 2007 г., е имало много неефективни разходи. Ние сега качваме разходите в консолидираната програма Съвсем накратко ще ви кажа каква е разликата между добрите и лошите европейски примери. Естония постигна нула процента бюджетен дефицит. В резултат на това само за няколко месеца инвестициите в Естония нараснаха четири пъти! Да, влезли са в еврозоната, сега имат четири пъти повече инвестиции. Само за два месеца! В Естония безработицата намаля с 2%. Това е уникален и добър европейски пример. Защо? Защото тя няма вече бюджетен дефицит. Те успяха да се справят. България напротив – има постоянен спад в инвестициите. Постоянен спад! този процес, ако генерираме все по-големи бюджетни дефицити. Какво трябва да се направи? Колеги, трябва да се вземат мерки за ограничаване на разходите и за събиране на повече приходи. Ако сега не го направим, какво се получава? Задълбочаваме проблемите, задълбочаваме кризата и през 2011 г. ще имаме още по-големи проблеми и вероятно също и по-голям дефицит. Аз знам, че министърът на финансите прави това, което е възможно. Но това трябва да бъде усилие на всеки един министър поотделно. Всеки един от тях, дори министърът на вътрешните работи – всеки един от тях, трябва с каквото може да спести от административни разходи. Защото положението е много тежко, колеги. Искаме това правителство да успее. Това е нашето желание, но не можете да успеете по този начин. Няма да стане, разберете го!

каквото може, да бъде ограничено. Какъв е този резерв от 1 млрд. 229 млн. лв.? В новата българска история не е имало такова нещо. Това са пари, за които се казва – оставяме ги настрани и всеки да харчи както намери за добре и както реши правителството. Защо правите това нещо? Ясно е по дефиниция, че тези пари ще се изхарчат. Иначе няма да има причина да се заделят по този начин. И дефицитът ще върви само нагоре! Искам да завърша със следното нещо първото си изказване. Вижте какво стана, колеги, с Румъния! Вижте какво стана, колеги, с Гърция! Румъния само преди 6-7 месеца обясняваше, че са много стабилни, че всичко е наред, че всичко е прекрасно. А вижте какво стана! Това ли искаме да стане в нашата страна? Никой, никой не иска! Никой не иска такова нещо! Затова сега е моментът да се вземат всички възможни най- най отговорни мерки и да свалим разходната част на бюджета. Не може да сме единствената страна – с това завършвам – в Европейския съюз, която прави актуализация, за да харчи повече! То е безсмислено. По-добре е да не бяхме правили въобще актуализация при това положение. (Реплики

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Докато Ви слушах, ми идваше спонтанно да възкликна: „Като ги говорите тези верни неща, господин Димитров, кой ли Ви слуша?”.

Ви слуша?”. Репликата е към Вас. Всичко това, което казвате днес, нима не го видяхте в този проект за актуализация на бюджета за първо четене? Защото това, което правите сега, е едно политическо изказване, което по същество се прави във връзка с първото четене на бюджета, където се изразяват политическите позиции и се формира вотът. Струва ми се, че направихте един добър опит да компенсирате вота си по първо четене на този бюджет. Защото философията на актуализирания бюджет, в която е заложено това разминаване между съхранена структура на разходите при откровено свити около може би 3 млрд. приходи, а до края на годината може да се окажат и повече, предполага да видим проблема и в разходите, освен в приходната част на бюджета. Това казвате и точно затова предложенията са Ви в разходната част на бюджета. Моят въпрос към Вас е: не видяхте ли всичко това във философията на бюджета за първо четене?! Как си обяснявате вота „за” на първо четене при тази остра критичност, която изразихте и с първото си политическо изказване? Разбирам деликатността на ситуацията, в която се намирате – хем като част от управляващото мнозинство, хем като коректив на това мнозинство. Смятам обаче, че това изказване отиваше повече на първо четене. Втора реплика – заповядайте, господин Имамов.

На първо четене на бюджета Вие яростно подкрепяхте вашите партньори. Аз съм отскоро в политиката, за първи път съм в парламента.

Трета реплика? Няма. За дуплика – господин Мартин Димитров. Уважаеми колеги, трябваше ли да има актуализация? Трябваше да има актуализация. Затова я подкрепихме на първо четене. (Шум и реплики от БСП и ДПС.) Моля от БСП и ДПС, трябва понякога да слушате! И понеже трябваше да има актуализация, направихме пет страници предложения. Какво е по-важното? Лютви Местан ме пита какво виждам. Виждам следното нещо. Виждам един капан, оставен от тройната коалиция, в който сегашното правителство е на път да се хване. Благодаря за аплодисментите, може и по-бурни по принцип. Какъв е капанът? Необезпечени договори за около 2 млрд. лв. Неразплатени задължения с бизнеса. (Силен шум и

това правителство да не се справи, за да могат да кажат: „Да, имаше много обвинения за корупция по наше време”. Да, те ще останат в историята като едно от най-корумпираните правителства, такава е следата след тях. Тяхната голяма мечта обаче е следващото правителство да не се справи и в момента вие сте на път да им доставите това удоволствие. Защо, защо?! Защо трябва да бъдат удовлетворявани всякакви искания за нови разходи в момента? Защо правите това нещо?! Защо им доставяте това удоволствие?! И по-важното: защо поставяме под въпрос под въпрос стабилността на българската икономика и българския бюджет?! Вижте какво прави целият Европейски съюз, какво направи Германия! Драстични съкращения на разходите, много трудни и много тежки. Какво направи Великобритания? Драстични съкращения. Това прави целият Европейски съюз. Ние се държим все едно, че не знаем какво ни заобикаля и какво се случва. И тези хора злорадстват, подсмихват се, но това е изключително безотговорно поведение към държавата. Въпросът е следният: защо искаме

Но ако сега не намалим разходната част на бюджета, не свалим дефицита, първо, ще бъдем глобени от Европейската комисия, ще ни спрат някои европейски фондове. И друго нещо: ще уплашим инвеститорите, че отиваме към Гърция и Румъния. Те няма да дойдат в България. Тогава каквито и добри други мерки да предприемем, колкото и добре Цветан Цветанов да си върши работата, колкото и другите министри да се стараят, колкото и Дянков да се опитва сам да намали разходите, накрая ще загубим най-ценното

процедура – заповядайте. Моето процедурно предложение има отношение към изказването на господин Димитров и към репликите към неговото изказване. Госпожо председател, аз предлагам да направите така, че днешната дискусия да бъде концентрирана върху конкретните текстове в проекта за актуализация. Ние не сме на първо четене. Очевидно някои политически сили имат нужда да се самоубеждават защо няма да подкрепят бюджета на второ четене, каквото и да означава това дали това означава, че няма да подкрепят всичките десетки текстове, които сега обсъждаме, или означава, че ще подкрепят някои от тези текстове. Вчера на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, когато се обсъждаха два много важни текста, имащи отношение към актуализацията,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

Ще се придържам към правилника занапред. Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, госпожо Масларова. ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник-премиери, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Искам да аргументирам нашето предложение, свързано с това, че е необходимо 142 милиона, които са записани в аргументацията, да бъдат включени в онези предвидени над 1 млрд. 200 млн. лв. за непредвидени разходи. Смятаме, че на всяка цена те трябва да бъдат записани и разписани в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Ще се аргументирам защо. Първо, това са плащания, които се извършват по закон. Те не могат да стоят като „непредвидени”, тъй като са предвидени по закон. Те не могат да бъдат в разпореждането на когото и да било, а съобразно законите в страната, които всички тук сме гласували или преди нас са гласували, трябва да се предоставят на нуждаещите се граждани. В Комисията по труда и социалната политика

17 млн. лв. ще бъдат насочени за социално подпомагане и 52 млн. лв. ще бъдат насочени за хората с увреждания. Тук искам да дам още един аргумент от петъчния парламентарен контрол, на който господин Младенов обеща, че няма да има промяна в критериите за изплащане на енергийните помощи, от една страна, левовата равностойност на 350 квтч електроенергия, от друга страна, доходният критерий, на базата на който те се дават. Искам да поставя на вашето внимание и нещо много важно. Нека не забравяме, че има нови 120 хил. души безработни. Колкото и да получават те – 60% от работната си заплата, това е по-малко от 100% работна заплата. Това означава, че доходът на член на семейството в тези 120 хил. домакинства ще намалее. Следователно те ще попаднат в критериите за получаване на социални помощи. на човешките ресурси”, както и на базата на промените в Кодекса на труда ние с вас гласувахме, че може работодателят да предостави неплатен отпуск още три месеца. Една голяма част от хората по оперативната програма работят на 4-часов работен ден, което значи по-ниско заплащане. Това значи, че тези семейства ще попаднат в доходния критерий, който ще им даде право да получат чрез Министерството на труда и социалната политика обезщетение дали ще бъде помощи за деца, дали ще бъдат хора с увреждания или социално подпомагане, без значение. Така че, колеги, нашето предложение с нищо не нарушава приходната или разходната част. По-скоро слага ред в това. Не може 142 милиона да бъдат описани като социално подпомагане, без да са разписани конкретно в бюджета на Министерството на труда и социалната политика по тези пера, за които аз настоятелно ви моля да обърнете внимание. Те не са непредвидени разходи. Те не са специални разходи. Те са законоустановени права на българските граждани, които изпадат в деликатна социална ситуация. Моля ви внимателно да подходите, когато гласуваме този текст. Благодаря ви.

на резерва за непредвидени и неотложни разходи в чл. 1. Нашето предложение е той да бъде намален с 15 млн. лв., които да бъдат пренасочени към бюджета, предвиден за капиталови разходи на община Пловдив. Каква е предисторията на тези 15 милиона? Днес Общинският съвет на София взема решение да пренасочи 50 хил. т балирани отпадъци към Ловеч. Миналата година подобна операция беше направена на Общински съвет – София, с гр. Пловдив за пренасочване на 100 хил. т отпадъци. Тогава беше постигната договореност между двете общини, както и договореност между община Пловдив и Министерския съвет за получаване на допълнителна финансова помощ за капиталови разходи в продължение на три години, започвайки от миналата година. Ако допуснем, че в бюджета, приет в края на миналата година, за 2010 г. е бил налице пропуск да се заложат тези 15 милиона, разписани с постановление на Министерския съвет от октомври м.г. за 2010 г., то отсъствието им и в този бюджет, и неподкрепата от страна на Бюджетната комисия на това предложение говори най-малко за две неща или нежелание да се изпълни поетият ангажимент и договореност от страна на правителството, което не ми се иска да бъде така, защото преди по-малко от месец и половина уважаемият вицепремиер Дянков лично пред мен и господин Мутафчиев пое ангажимента, че с корекцията на бюджета за 2010 г. този въпрос ще бъде изчистен, този въпрос ще бъде решен. Това обаче не е така. Виждаме, че отново не присъстват тези разходи и вероятно нямат намерение да ги изпълнят. Самите интерпретации от страна на председателя на Бюджетната комисия госпожа Стоянова, че, виждате ли, не може да се дават на община Пловдив тези обещани, договорени пари, при положение че сме в криза, говорят за едно изключително несериозно отношение във връзка с поемани ангажименти от страна на правителството. с това, уважаеми госпожи и господа народни представители от Ловеч, ви призовавам да внимавате, да не се поддавате на илюзията или алюзията, че обещанията ще бъдат изпълнени. Опитът да се обяснява, че имало заложени средства в бюджета по други параграфи, е несъстоятелен. Не можем да разчитаме, че от т.

отпуснат тези средства за капиталови разходи на община Пловдив, защото тези средства от 15 милиона нито са непредвидени, нито са неотложни, те са предвидени, заложени в решение на Министерския съвет от 2010 г. и са планирани в съответния ред. Така че всякакви опити да се отговаря: „Ще ги получите, но от друго място”, означава, че това е опит да се заобиколи ангажиментът, който правителството пое към община Пловдив

Уважаеми господин Георгиев, аз ще се спра като реплика на Вашето предложение, тъй като според мен то технически не издържано от гледна точка на устройството на Закона за държавния бюджет. Вие правилно сте записали в предложението си, че евентуално тези средства следва да бъдат осигурени именно от резерва, който е записан в това предложение за бюджет. И точно там се намират тези средства. Тъй като това са средства с протоколно решение на Министерския съвет от 7 октомври 2009 г., в което е записано, че държавата се задължава да осигури финансиране в размер до 26 млн. 500 хил. лв. в периода 2009-2011 г. на община Пловдив, този ангажимент на правителството следва правителството да изпълни именно като разпределя своя резерв, който ние сме записали тук, а именно с ново решение на Министерския съвет, когато ще определи конкретната цифра за 2010 г. Така че от гледна точка на бюджета Вашето предложение е некоректно. Вие предлагате тази разлика в момента да се свали от резерва и да се запише в капиталните вложения в колона 6 на общината. Това не е възможно. Колона 6 – „Капитални вложения”, включва два вида капитални вложения. Едните са капитални вложения за екологични обекти, които са изрично упоменати и включени в списък по Приложение 7. А другата част от капиталните вложения за всички останали общини се изработва на базата на методика на основата на натурални показатели, включваща население, територия и други видове натурални показатели. Така че те нямат място тук по начина, по който се изработват тези тези капитални вложения. Тяхното място е именно в резерва и с решение Министерският съвет може да изпълни протоколното си решение от миналата година. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Правя реплика на уважавания от мен народен представител Захари Георгиев. Той пледира за това да бъдат осигурени обещаните, необходимите и т.н. средства за една община, в която се депонира отпадъкът на друга община. Във втората реплика уважаемият председател на комисията обяснява, че не може от тази графа в другата графа и т.н. Но, когато се искат пари и то в условия на криза, някой трябва да каже защо стана златен този боклук. Първо е платено да се събере, да се транспонира и депонира и софиянци са го платили. Второ е платено да се закара до площадката за балиране. Трето е платено по 22 евро на тон, за да се опакова. След това е платено за площадка за временно съхранение. След това се плаща да се товари, плащат се стотици милиони да се вози, след това се плащат стотици милиони да се депонира някъде. Е, няма как такова перпетуум-мобиле да се издържи. Затова някой трябва да отговаря защо е станало в годините така и тогава да се дават парите. Пловдив е прав да ги иска, Вие сте права да кажете, че не може от тази графа в другата. Но този боклук е златен на България. И затова, когато се правят такива неща, трябва да се гледат не само графите, а и цените на това, което плаща народът. трета реплика – господин Язов.

Министър Дянков наистина пое ангажимента да осигури финансирането за община Пловдив, но не е казвал кога и как. Както Вие знаете, в споразумението е записан срок кога ще бъде изплатено това нещо,

Дуплика – Захари Георгиев. Благодаря, госпожо председател. Ще започна от репликата на господин Язов. Не съм забравил да спомена – просто споменах, че господин вицепремиерът Дянков пое този ангажимент пред мен и пред колегата Мутафчиев, защото ние настояхме за него, а не Вие. Не съм забравил да Ви спомена – Вие просто не сте настоявали за това. Видимо в този момент пледирате и за обратното – да не се случи това. случи това. Колко златни лева струва транспортирането и така нататък на софийския боклук - това е проблем на софийските граждани и е редно те да потърсят сметка по този въпрос. Аз не мога не мога да търся сметка нито на софийския кмет, нито на правителството в тази връзка, защото това са техните пари – от техните такси. В никакъв случай обаче не мога да се съглася и се учудвам как уважаваната колега Стоянова се опитва да говори неща, на които сама не си вярва. Тя си вярва, че тези пари трябвало да бъдат в резерва, а резервът е за непредвидени работи. Това е предвидена дейност - тези капитални вложения. В същото постановление, което цитирате, обаче цитирате само първата му точка, а не втората, в която е казано, че разходите се разпределят по години, както следва:

а трябва да си отидат там, където са обещани да бъдат. След като е поет ангажимент от правителството, че ще даде тези пари през 2010 г., означава, че трябва да изпълни думата си, ако, разбира се, държи на нея! Следва изказване на народния представител госпожа

Уважаеми господин министър на културата, специално към Вас се обръщам, тъй като моето предложение е точно във Вашата област. Вие нямахте възможност може би да присъствате на заседанието на Комисията по културата и да чуете тези неща, които казахме там, но сега ще ги повторя и пред Вас, както и пред уважаемите членове на Министерския съвет и на парламента. Подписали сме предложение с господин Стефан Данаилов и господин Антон Кутев за това да бъде коригиран бюджетът на Министерството на културата да се увеличат с 2 милиона в областта на кинопроизводството, Националния филмов център, и 4 милиона за структурните реформи в Института за сценични изкуства, по-точно става дума за театрите. По отношение на театралната реформа, или да я наречем театралната ликвидация, ще предпочета да говори моят колега Стефан Данаилов. Но по отношение на киното искам да ви кажа, че при нас дойде едно писмо от гилдиите, в което се казва: благодарение на приетия бюджет, нови филми през тази година изобщо няма да правим. Това се случи още с приемането на първия ни бюджет през м. декември, когато при един бюджет, който пада грубо между 5 и 7%, говоря за държавния бюджет, бюджетът на киното беше орязан с 58%. Тогава не получих логично обяснение, след като всички страдат в кризата и е логично на всички бюджетът да падне с 5, 7, дори 10%, защо на някои пада с 5, на някои с 10, на някои с 0%, а на някои с 58. Въпреки тази наказателна операция, която беше проведена върху българското кино, и то в година, в която ние наистина произведохме доста успешни филми, цитирал съм ги няколко пъти пред вас (филми като „Източни пиеси”, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, „Дзифт”, „Мисия Лондон”, който, между другото, събра в един град като Габрово на открита прожекция над 2000 човека), аз вярвам, че българският зрител наистина е жаден да гледа български филми. Наистина колелото се завъртя, с това, което се случи тази година, с тази актуализация, ние няма да правим изобщо нови филми. Но какво се случва със сегашната актуализация? Не само че няма да има нови български филми, а и тези, които са започнати, няма да могат да бъдат довършени. Освен това, Вие знаете, че някои филми се правят като копродукции с други държави – ние няма да можем да изпълним ангажиментите си, които сме поели като държава в копродукции с други държави. В крайна сметка говорим за 2 млн. лв.! Ако ви казвах: сега защо не дадете 100 милиона за една магистрала или 100 милиона за нещо друго, и да кажете: извинявайте, но това е спекулация! Говорим за 2 млн. лв.! При положение че има примерно две министерства с бюджет от близо милиард, от който не се пипа нищо. Тук не искам да противопоставям Министерството на културата на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи, но става дума за 2 млн. лв. Така че искам да Ви помоля, господин министър на културата, за Вашата подкрепа в залата за това поне започнатите филми в България тази година да бъдат завършени и бюджетът да бъде актуализиран с тези 2 млн. лв. Второто предложение, което съм направил заедно с госпожа Валентина Богданова, която по-подробно ще говори след това, господин Ивелин Николов и отново господин Стефан Данаилов, орязването на бюджетите на висшите училища. Искам да ви обърна конкретно внимание само за това какво се случва в Националната академия за театрално и филмово изкуство. С това орязване – тук говорим за 500 хил. лв., обърнете внимание колко малко пари, те ще трябва да излязат в дървена ваканция от 16 ноември до 16 февруари. Три месеца няма да учат през зимата, четири месеца реално не работят през лятото – седем месеца те са навън. Посочете ми висше училище по света, независимо дали обучава за театър, ... дали за икономика, дали за право, което може да функционира, като работи пет месеца. Вижте за какви суми става дума. Неслучайно студентите от Художествената академия и Националната академия бяха излезли миналата седмица. Няма висше училище, което да може да работи пет месеца в годината. Благодаря ви. Благодаря, господин Курумбашев. Реплики? Няма. Народният представител Румен Петков. РУМЕН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

Какво налага това предложение? Първо, много ясната и аргументирана позиция на Асоциацията на дунавските общини, в която членуват 34 общини. От тях 23 са с пряк излаз на р. Дунав.

и той намира достатъчно ясно отражение в средствата за масова информация. Става дума за население над 600 хил. души. Става дума за проблеми, които могат да рефлектират върху здравето на хората. Повече от десетилетие не е допускано да не се вземат съответни мерки в тази насока. Още повече, през последните години тези мерки са вземат успоредно с румънските власти, за да има необходимият ефект от пръскането срещу тази напаст – комарите. На пръв поглед проблемът е твърде битов, но той може да доведе до много сериозни по размер заболявания на не малка територия от страната, на която – пак казвам – живеят над 600 хил. жители. Асоциацията на дунавските общини неколкократно поставя въпроса. Аз съм изключително притеснен от факта, че на въпрос, поставен от народния представител Михаил Миков на 25 май е отговорено, че с оглед на правителствената политика за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите на републиканския бюджет не са предвидени средства за финансиране на мероприятия, свързани с дезинфекция на комари, и по решение на общинските съвети би могло някога това да стане. При редукцията на общинските бюджети, която ще рефлектира пряко чрез затваряне на читалища, която ще рефлектира върху социалната им политика, върху политиката в сферата на образованието, не може да се очаква, че те сега ще вземат такива решения. Още повече, всеки общински съвет си дава сметка, че после може да има „на колене” за вземане на решения, които не са финансово обезпечени. Още по-притеснен съм от факта, че Вие, госпожо председател, сте върнали въпрос на народния представител Меглена Плугчиева на същата тема. Не е издържано тогава, когато става дума за здравето, за спокойствието, за нормалния начин на живот на повече от 600 хил. граждани, правителството и Народното събрание да проявяват такава незаинтересованост, да не кажа - безхаберие. В тези дунавски общини са родени част от участниците в днешната дискусия. И аз апелирам към тях – действително да подходим отговорно, да не накърняваме принципи в българската политика, които са налагани десетилетия наред, още повече, че въпреки кризата румънските власти като че ли са настроени да предприемат и предприемат такива действия. Това означа за всеки що годе мислещ човек, че цялата тази напаст от територията на Румъния ще дойде на територията на тези 34 общини в нашата страна и ще връхлети тези над 600 хил. граждани. Молбата ми е да подходим максимално конструктивно и да подкрепим това предложение, защото то засяга всички ни и в крайна сметка то е израз и на политиката за гарантиране здравето на българските граждани и на адекватното отношение към решаване на проблемите на всички общини на територията на Република България. Република България. Има такова предложение, което още през януари е внесено от Асоциацията на дунавските общини. На него трябва да му се обърне подобаващо внимание. Когато пренебрегваме местните органи на самоуправление, не бива да се чудим защо авторитетът на Народното събрание е на такова ниско ниво. Реплики? Няма. Следва изказване на народния представител госпожа Богданова.

Благодаря, госпожо председател. Господин вицепремиер, господа министри, госпожи и господа народни представители! Аз ще мотивирам по-обстойно своето предложение по § 3, когато му дойде времето, но си мисля, че днес ние водим разговор, който трябва да има особен смисъл. Когато се приема бюджет или се правят поправки в него, тоест приемаме закон за неговата актуализация, обикновено текстовете му и цифрите вътре открояват приоритетите в работата на определено правителство и на неговото мнозинство. Очевидно е, че науката и образованието не са приоритети нито на това правителство, нито на това мнозинство. То е видно от цифрите, с които вие разполагате. Разговорът за това какви възможности ще работи през тази година, а и очевидно и през следващата учебна година българското висше образование, как ще функционира българската наука, са получили твърде нелицеприятен отговор. Това ще стане с бюджети на висшите държавни училища около критичния минимум и със средства, отредени за българската наука – под критичния минимум. И ако тази публична дискусия, която се води, има някакъв смисъл, то вашето виждане би следвало да намери отражение в цифрите, които вие днес предлагате. Вие не приемате – очевидно е, такива предложения няма – че държавата може да измисли, да намери, да реализира своите резерви, с които да финансира развитието на българското висше образование и на българската наука.

чрез връщане на платеното обучение в държавните висши училища, чрез увеличаване на таксата, плащана от студентите, приети в държавните висши училища, и то в рамките на държавната поръчка. Тази идея как държавата е бедна, има проблем и нейните отговорности трябва да се поемат от българските граждани, които би следвало да са богати, е неприлична и нередна. От тази гледна точка аз искрено смятам, че българската държава в лицето на своето правителство би трябвало да приеме допълнителни мерки, включително да преобсъди нашето предложение за увеличаване на приходната част, за да може да осигури възможност българското висше образование и българската науката да ги има! За качество ще говорим друг път. Не смятам, че разговорите, за които се гарантира, че се водят между министъра на образованието и министъра на финансите някакви дадени обяснения, обещания в неопределено време - са сериозни. Ако би имало ангажименти, тяхното място е в Закона за държавния бюджет и в текста, който гледаме днес. Ако ги няма, кажете, че чакаме следваща актуализация. Това е друг разговор, не по-малко сериозен. От тази гледна точка аз поддържам предложението, направено от мен, колегите Курумбашев, Данаилов и Ивелин Николов, защото смятам, че това е по-сериозният подход. Другият е нереден, некоректен, ако щете – изключително безотговорен.

госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ще взема отношение относно нашето предложение с Мая Манолова, Емилия Масларова и Анна Янева относно намаляването на тъй наречения прословут резерв за предвидени неотложни разходи

Още декември миналата година, когато приемахме бюджета, Коалиция за България многократно се опита да обясни на залата и на министрите, че това намаление с над 25% е е пагубно и няма как да бъде изпълнено, тъй като 97% от бюджета на Министерството на труда и социалната политика са разходи, дължими по закон. Тогава, разбира се, съвсем нормално - не бяхме разбрани.

на Министерството на труда и социалната политика. Близо 40% от средствата за активна политика на пазара на труда вече са изхарчени, над 30% от разходите за социално подпомагане са изхарчени. Близо 50% от разходите за целеви енергийни помощи са изхарчени. Около 30% от разходите за семейни помощи вече ги няма. Над 30% от разходите за интеграция на хората вече ги няма. И това, колеги, е само за първото тримесечие! Съвсем нормално, като така върви бюджетът на Министерството на труда и социалната политика, да има някаква добавка. Ние се радваме, че ги има тези прословути 142 млн. Само че първо да кажем от къде идват тези 142 млн. лв. Те са събрани от отказа на ГЕРБ да изпълни политическите си обещания. Много добре си спомняме как възрастните хора бяха подведени, че ще имат добавка за старост. Тази добавка за старост вече я няма в почти нито един документ. Тоест това обещание няма да бъде изпълнено. Другото голямо обещание, на което хората повярваха и най-вече пенсионерите, беше добавката за починал съпруг, която, забележете, се отлага за 2012 г. и благодарение на тези „спестявания”,

което за мен лично означава, че ако на вас ви хрумне, вие можете и да не дадете тези пари. А няма как да не ги дадете, тъй като бюджетът на Министерството на труда и социалната политика върви към неизпълнение от 300 милиона в края на годината. Ако ще дадете тези пари на Министерството на труда и социалната политика, какво пречи да ги запишете в бюджета на самото министерство? Защо не искате да ги запишете там?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

По-специално става въпрос за тези 660 милиона, които правителството смята да разплати с бизнеса за извършени дейности през миналата година. Първо, смятам, че беше абсолютна грешка неплащането на тези пари в края на миналата година, когато в края на краищата би трябвало да се разплатят задълженията, които министерствата изпълнителите на тези договори. и, разбира се, по-малка събираемост на данъците, тъй като фирмите, в края на краищата като не получат парите по договорите си, няма как да си плащат данъците. Предлага се нещо, което за мен е изключително интересно – тези задължения, които имат отделните министерства, да бъдат разплатени от държавата през Банката за развитие. Не мога да си обясня това нещо, тъй като в края на краищата фирмите са сключили договорите си с конкретните министерства и ведомства и те имат ангажименти един към друг, които би трябвало да изпълнят.

по ведомствата и министерствата и бенефициентите – тези, които са изпълнявали договорите, да си ги получат оттам. Пак повтарям, те нямат взаимоотношения с Банката за развитие. Фирмите са сключили договори единствено и само с ведомствата и министерствата в държавата. Затова моето предложение е те да бъдат разписани ясно, а не в този резерв, в който

Уважаеми господа министри, госпожо председател, драги колеги! Взимам отношение по § 8, в който предлагаме 4 милиона, свързани с реформите в сценичните изкуства. Бюджетът, който приехме м. декември за културата, беше 102 милиона. С предложението, което сега обсъждаме, той става 92 милиона, но характерното е, че в цялата сфера се увеличават разходите, намаляват се приходите. В сферата на културата разходите драстично се намаляват, но си остава приходната част такава, каквато е заложена – сиреч 17 млн. 700 хил. лв., трябва да изкарат второстепенните разпоредители, които да оформят бюджета, и практически се оказва, че

невъзможността за осигуряването на съществуващите структури с минимума от средства за материална издръжка; невъзможност за осигуряване на средства за творческа дейност, разпределени на проектен принцип и така нататък. Разбира се, че 15 милиона са необходими, но в периода, в който се намираме, това е трудно достижимо. Все пак знаете от общественото пространство за това, че се готви една сериозна реформа в сценичните изкуства. Всъщност тези 4 милиона, с които предлагам да се увеличи разходната част, са свързани главно с това. Колеги, при положение, че трябва да се изкарат тия 17 млн. 800 хил. лв., при тая тясна рамка, функции, дейностите на структурите са затворени. Те не могат да реализират нов продукт, с който да вкарат зрителя и да изпълнят тази приходна част. Защото рамката е много свита и за да могат да имат своята дейност, те трябва да съкращават от творческите състави. Извинявайте, но това е крайно недопустимо до завършване на годината. Във всички случаи реформата, каквато и да е, надявам се да бъде добра, ще задейства едва следващата година. Тук става въпрос и за оцеляването на това, което в момента функционира и то никак не е малко. милиона и 200 хил. лв. са орязани от разходите на театралните структури, 2 млн. лв. – за музикалните структури, което е много. В този смисъл моят апел към господин Дянков е да помисли и да помогне, защото, пак искам да ви кажа, съзнавайки какво е състоянието на държавата, но това е много съществено не добро за цялата структура на културата такава, каквато я има днес. Освен това аз се радвам, че скоро господин Рашидов Ви подари един пакет от дискове с българско кино. Това българско кино е създавано в предишните години. Проектите, за които всъщност започва субсидията от идването на вашия кабинет, тепърва ще бъде подарено, когато успее да се реализира. Затова е това предложение за 2 млн. лв. Защото Националният филмов център направи своето разпределение на базата на 10 млн. 200 хил. лв. и хората приеха това. Но сега, като се отрежат нови 2 милиона, разберете, че това, което каза и господин Коритаров, е фатално. В този смисъл аз най-сърдечно се обръщам към Вас да помислите и да помогнете, защото просто е нужно. Що се отнася за предложението, за което говори госпожа Богданова – аз се извинявам, че ще коментирам само трите академии по изкуствата. Такива мерки са предприети във всички институти и университети, но в Художествената академия също ще бъдат затваряни ателиета, в момента на самоподготовка и така От разговорите, които водих поне с двамата ректори, се оказва, че сума, която е 1,5 милиона, да не кажа два, може да обезпечи един по-нормален цикъл за работа по време на тази зима, тъй като наистина три месеца е много за обучението, развитието на студентите, които се занимават с изкуство. Просто е невъзможно. Смятам, че няма да бъде фатално да бъде предоставена на академиите. Аз разбирам, че университетите – знам какви са мерките и в държавния университети и така нататък, но, извинявайте,

ще обоснова репликата си към Вас, като припомня текста на чл. 17, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия. Той гласи: „Субсидията за агенцията ...” – явно се има предвид Изпълнителната агенция за националния филмов център чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация.” Какво означава това? Ние имаме един закон, който ни задължава да определим бюджета на тази агенция, който не може да бъде по-малък от бюджета за предходната година. Предложението Ви щеше да бъде екзактно, ако бяхте ни казали колко е бюджетът за предходната година и този бюджет да бъде заложен в предложението. Аз обаче не искам да влизам по същество. Уважаеми господин вицепремиер, обръщам се към Вас, ние се намираме в условия на криза. Явно е, че няма политическа воля да се спази разпоредбата на чл. 17. Вие вероятно ще ми възразите и ще кажете, че това е невъзможно. Госпожо председател, ако една разпоредба в закон няма да се спазва, коректно е да се предлага изменение в тази разпоредба. Другото, уважаеми господин вицепремиер, е правен нихилизъм.

интереса на една или друга сфера, свързана с бюджета, е неправилен подход в законодателството, коректно е да поемете отговорността си и да кажете: отменяме разпоредбата на чл. 17, защото този подход на предишните управляващи е грешен и неприложим в условията на криза. Ако направите това нещо, коректно е да изпълните разпоредбата. В противен случай, сигналът, който даваме, е, че може да има правни разпоредби, които да не се изпълняват от самото Народно събрание. Извинете, това не би било сериозно. И ако има и други закони, трябва да се направи този преглед.

Искам да ви обърна внимание – че това, че 600 хил. души страдат от този проблем е реално и това, че парите са 1 милион, означава, че става дума за 1,50 лв. на български гражданин, който е засегнат. Тук обаче по-сериозното е това, че освен всичките чисти неудобства за гражданите, всъщност е сериозен проблемът и с туризма, и с индустрията. Тоест проблемът не е само някакви форми на неудобство, а и в това, че действително се губят пари и че реалните загуби за обществото от туризма могат да бъдат доста повече, отколкото парите, за които говорим, по простата причина, че тези, които ... Аз например като депутат от Силистра знам какво става в момента в Сребърна, знам какво става във Ветрен. Там след 17,00 ч. просто не може да си подадеш носа извън сградата и на открито, защото става нетърпимо и не се живее. Можете да си представите каква отрицателна енергия събираме всички ние, но предимно вие като управляващи, от всички тези хора, които всяка вечер си стоят по къщите, защото не могат да си подадат носовете навън. Така че въпросът е изключително важен. Вторият въпрос, обаче, по който бих искал да обърна внимание, е внесената включително и от мен поправка, касаеща филмопроизводството и изобщо сферата на културата. Искам да ви обърна внимание, че става дума за това, че действително, както каза колегата Местан, имаме нарушаване на закон. Приели сме закон. С този закон нарушаваме предишен закон, което само по себе си е абсурдно. Друг е въпросът, че има нещо, може би по-важно, а по-важното е, че тук става дума за това да подпомогнем ... Нашето предложение е да подпомогнем филмовата индустрия с 2 милиона, с което намаляваме несправедливостта, не я решаваме. По-важното в този случай е, че за мен е изключително неприятен и лош сигналът, който излъчваме, защото искаме или не искаме в тази зала има множество хора, в чиито банкови сметки стоят суми доста по-големи от тези 2 милиона, за които става дума във филмовата индустрия. Тоест какъв е тук проблемът? Когато ние спираме тези пари сега, тази година, защото министър Дянков или някой друг не е успял да си събере парите, ние практически спъваме една огромна индустрия. Тази индустрия си има свои закономерности, свой срок, в който тя би могла да осъществява дейността си. Тоест, когато спрем парите сега и нашите оператори, осветители, сценаристи и какви ли още не други, защото те са хиляди в едно филмопроизводство, заминат за Унгария или за Съединените щати, ние после не можем да ги върнем с това, че например догодина или по-догодина ще съберем повече и ще ги дадем обратно на киноиндустрията. Киноиндустрията е нещо, което касае много хора. То касае много професионалисти. С това, че ние в момента спираме с филмопроизводството за една година, не можем да спрем тези хора да ядат за една година. Тоест те през тази една година просто ще си намерят прехрана извън България или ще започнат да карат таксита, което след една година или след три години, когато започнем пак да произвеждаме кино, ще се окаже, че няма с какво да се прави, няма ги хората и независимо че парите, тогава сигурно и Симеон Дянков отдавна ще е забравен, а в същото време ще се окаже, че ние не можем да възстановим една цяла индустрия. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да вземат участие? Заповядайте, господин Михалевски.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги! В средата на настоящата година правим актуализация на бюджета, което на прост език означава, че нещо от средата и нещо от задачите, които сме си поставили за изпълнение в приходната и разходната част, не е така. Много е важен въпросът днес, когато разглеждаме числата на новия бюджет, в неговия актуализиран вариант, да си дадем ясен отговор – възможен ли е той? Постижим ли е той? Не само защото касае живота на много хора в страната, а защото той ще бъде и основата на базата на макрорамката за следващите години, на която ще се изготви и следващият бюджет. Вие виждате, че ние все повече харчим резерва. Параметрите на вътрешното потребление никак не са розови и съответно перспективата пред държавата не е ясна. В тази връзка имам два въпроса: възможни ли са новите приходи, които записваме? Възможни ли са неговите основни параметри на данък добавена стойност и акциз? Разчетите и връщането в близките две години екстраполацията на цифрите показва, че дори и новите числа за данък добавена стойност от 5 млрд. 860 млн. лв. вероятно няма да бъдат изпълнени с допълнителни 1 млрд. 300 млн. лв. Вероятно и акцизите няма да бъдат изпълнени и коригирани от 4 млрд. и половина на 3,9 с нови поне 300-400 милиона. Това поставя под въпрос стабилността на политиката, която може да води настоящото правителство и въобще България. Ако се прехвърлим в разходната част, там има още повече въпросителни. Има ли философия за моторите на излизането на България от това състояние? При отчитането, че ресурсите, с които разполагаме, резервът на бюджета, който, пак повтарям, се стопява непрекъснато, трябва да бъде използван в ясна посока, с ясен ангажимент, под ясен публичен обществен контрол. Ваш беше ангажиментът да има голяма прозрачност. Тук ще припомня и ще помоля министърът на финансите лично да се намеси, и в месечните отчети, които публикува Министерството на финансите, след като октомври миналата година беше премахнат редът, в който се оповестяваше колко е възстановеният на месечна основа Данък добавена стойност, разбира се, на нетна основа, отново да се върне, за да можем да видим какво прави Министерството на финансите и приходните агенции. Да се върна в разходната част. Какво виждаме? Виждаме, че българските общини са натоварени с доста сериозно намаление на разходите независимо от смекченото предложение, следствие на разговори с Националното сдружение на общините. Тези 100 милиона, уважаеми колеги, с които намаляваме бюджетните взаимоотношения на общините всъщност ще ударят възможността да се осигури издръжката на детските ясли, да се осигури качествената издръжка на социалния патронаж, ще намали възможността на общините да ползват собствени средства по европейските фондове, защото ще трябва да дофинансират тези делегирани от държавата дейности. Вторият важен момент: искаме ли наистина да помогнем на българския активен икономически сектор, или това е само политическа поза? Защото, уважаеми колеги, ясно е на правителството и на министерствата какво дължи, но не ни е ясно, защо не иска да го запише в бюджета, където му е мястото – в капиталовите разходи? Защото държейки този ресурс под възможност, както е записан, под желание да бъде разпределен от Министерския съвет, разбирайте от министър-председателя, всъщност ние казваме две неща на публиката: ние не сме сигурни дали този ресурс ще го има, препратка – първата част на моето изказване към приходната част, и второ – ние не искаме да го дадем, защото може да ни се наложи да решаваме други проблеми и да бъдем другаде благодетели. Уважаеми колеги, искам да ви върна на земята и да ви кажа, че времето тече! То ще представи пред нас много предизвикателства, които ако не сме в състояние да ги решим проблемите на българския бизнес, проблемите на българските граждани ще станат в мултиплицирана сила наши проблеми. Тогава нито ще имаме времето да ги решаваме, нито ще имаме реалните ресурси. Така че обърнете внимание на нашите предложения – да се разпишат в раздела за капиталовите разходи тези 660 млн. и 180 за приоритетни обекти, и то да се разпишат поименно, по бюджетни разпоредители. Нека не натоварваме допълнително българските общини, защото има още един общоевропейски документ, който ние сме подкрепили – Хартата за местните власти, неговият чл. 9, който казва, че не може в средата на годината да бъдат променяни бюджетните взаимоотношения с общините. Онзи ден е имало среща, и с това завършвам, в Конгреса на местните и регионални власти, където на въпроса на нашите общински председатели, българските общински председатели: „Какво би се случило в Бавария, ако има подобна ситуация?” – те са отговорили: „Баварска революция!”

Всичко това, което казахте е истина, но Вие не засегнахте един проблем, който не касае Вашето предложение, направено по § 1, а именно предложението, което е на госпожа Менда Стоянова, с което увеличават парите на общините с 38 милиона. Не мога да разбера. Значи има проблем в общините? И през времето на двете четения, и управляващите са стигнали до този елемент да разберат, че на практика има проблем в нашите общини и не трябва населението на България да поема най-голямата тежест. И не ми е ясно – по какви критерии станаха тези разпределения на тези допълнително 38 милиона? Защото, като гледам общините на Търговищка област процентите са 7, 8, 8,5 и то на общини, където субсидията от Републиканския бюджет е почти на 85-90%, или те изцяло разчитат на субсидията от Републиканския бюджет. На каква база общините, където са с кметове от ГЕРБ, процентът, който се намалява, е в рамките, или само окончателния – 3%, 3,15%, 3,5% максимум 4%?

Аз смятам, че по-големият въпрос стои в това: дали си даваме сметка, и пак повтарям – философията на разходната част. Аз не виждам такава философия, която да стимулира общините, секторите, които могат да генерират допълнителни приходи в бюджета. Ние ще имаме възможност по-нататък, в следващите параграфи, да говорим на тази тема. Трябва да е ясно, че механизмът, и с това ще затворя моето изказване по тази тема, е направен така, че той засяга много малка част от секторите на дейност на общините и затова се получава това разминаване в различните проценти, което на местна почва означава много тежка рефлексия върху възможността на общините да изпълняват своите социални дейности. Реално прехвърлят отговорността, както в случая с детските ясли, върху младите семейства, които в масовия случай в момента са безработни, и ще трябва да се увеличат таксите или да се намали обемът и обхвата на услугата, което и в двата случая означава натоварване бюджета на младите семейства. Благодаря. Благодаря, господин Михалевски. Господин Пенко Атанасов, след него народният представител Ангел Найденов е изявил желание за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, колеги! Моето и нашето предложение всъщност е продължение на това, което Димчо Михалевски преди малко обоснова тук. Става въпрос за резерва, който е предвиден за структурни реформи – Допълнителни фискални мерки по чл. 1. Нашето предложение е свързано с това, че ние не приемаме философия за такъв голям резерв. До голяма степен това беше обосновано от Димчо Михалевски. Защото и ГЕРБ проповядва пълна прозрачност. Ние искаме да знаем точно за какво ще бъде изразходван този резерв. Философията на всички наши предложения, които даваме по бюджета, е дълбоко осмислена. Потвърждавам думите си с това, че вчера при предложенията за акцизите и данъчните складове за намаляване на ставката на акциза за тютюна също е в тази посока. Ние казваме конкретно откъде да дойдат приходите и как да стане това. В същото време искаме тези разходи да бъдат точно разписани, така че да е ясно в какви сфери те ще бъдат изразходвани. В случая това предложение по принцип съществува в бюджета. ГЕРБ като управляваща политическа сила принципиално го подкрепя, но то не е записано на мястото, където би трябвало да бъде. Нашето предложение е то да си дойде на това място – 116-те милиона за тютюнопроизводителите да влязат по фонд „Тютюн” по бюджета на Министерството на земеделието и храните. Завършващата част на самото предложение, което е в Преходните и заключителни разпоредби, е, че една седмица след като ние приемем бюджета, след като той бъде публикуван, те да си получат средствата. Мисля, че е излишно да правя аргументация защо това трябва да се случи. Това предложение като цяло има широка обществена подкрепа. С изключение на Синята коалиция всички политически сили по принцип го приемат. Мисля, че нашето предложение е много на място и много точно, откъдето и да бъде погледнато е добре. Даваме един ред, който си заслужава да бъде подкрепен. Аз предлагам управляващите да го преразгледат, понеже те са го отхвърлили – принципиално те го подкрепят, но искат той да бъде в този резерв. Мисля, че по-правилното е да бъде по този начин, за да бъдат гарантирани тези хора, на които ние сме длъжници. Благодаря. реплики? Заповядайте, господин Шарков – първа реплика.

репликата ми е по повод на началото на Вашето изказване, когато казахте, че искате да знаете за какво отиват парите и да има прозрачност. Защо не го искахте миналата година? Искам само да ви кажа, че тук има колеги, които не бяха в миналия парламент, но има и други, които могат да ви кажат заглавието на един филм: „Аз знам какво направи миналото лято”. Точно по това време, за 5 дена, след изборите, 600 милиона. Пух! Това стана.

Уважаеми господин Шарков, категорично не съм съгласен, защото погледнете миналия бюджет – ние сме разписали всичко точно и ясно. И е гласуван от този парламент.

Следва изказване на народния представител Ангел Найденов. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! В част от публикациите, отразяващи дискусията в Комисията по бюджет и финанси по предложенията за второ четене, присъстваше определението „вяла”. Страхувам се, че тази характеристика на дискусията може да бъде отнесена и към сегашното заседание в пленарната зала, въпреки че, например, по § 1 – един от най-важните текстове на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета, освен предложенията на народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, има поне още 7 предложения от народни представители и от ГЕРБ, и от Синята коалиция. Страхувам се, че това отношение, което се демонстрира от колегите от мнозинството и подкрепящите ги парламентарни групи, по-скоро е израз на разбирането, че когато станат, трябва да признаят, че тези предложения и изобщо Законопроектът за изменение и допълнение е резултат на провал – провал на фискалната политика, на антикризисната политика, довела до това предложение с актуализацията на бюджета. Аз искрено се надявам, че след като бъдат чути всички аргументи и съответно предложенията, направени от народните представители, министърът на финансите ще вземе думата, за да аргументира предложението от страна на правителството. Защото в този текст говорим, коментираме, обсъждаме, аргументираме предложения, свързани с приходите, с разходите, с трансферите, с бюджетното салдо за 2010 г. Аз не намирам никакво оправдание за това, че тази дискусия не беше открита с изказване на министъра на финансите. Но както и да е! Моето предложение, което ще аргументирам, е свързано с предложение да не се орязват 138 млн. лв. от средствата, предвидени за общините. Казвам го най-общо. Иска ми се да подчертая, че в пленарната зала имаше един период от време, в рамките на който доста дълго и на много хора трябваше да се обяснява какви са отговорностите на местните власти, какви са функциите, как се финансират, как изобщо се съставя бюджетът на общините. Слава Богу, това време отдавна мина. Сега в пленарната зала от всички групи има колеги, които са минали през различните елементи на местната власт – кметове, общински съветници, председатели на общински съвети. Тоест хора, на които не трябва да се обяснява защо и какви са отговорностите и съответно необходимите финансови средства за реализиране на тези отговорности. Хубаво е, всъщност – не, задължително е да се вслушваме в онова, което казва Националното сдружение на общините в Република България и съответно кметовете и общинските председатели. Това, което те използват като определение за предложението за орязване на трансферите за общините, е „колапс”, „просешка тояга”, „оцеляване”. Тоест те си дават сметка за тежката ситуация, в която за пореден път ще ги постави това предложение. Защото в случая имаме въздействието на комбинирани елементи. От една страна, имаме неразплатени средства, които се изчисляват на около 260 млн. лв. Имаме неизпълнение на собствените приходи в резултат на влиянието на кризата, които се очаква за тази година да бъдат около 300 милиона. И сега, за пореден път, се орязват лв. Слава Богу, прави се някакъв компромис – 100 милиона лева. И къде се удря съответно общината с това намаляване? Здравеопазване, общинска администрация, култура, поддържане, в това число и зимно поддържане, на пътищата, оперативните програми. Ето защо аз мисля, че колегите би трябвало да проявят повече разбиране към очакванията, особено на малките общини, в които, стана дума вече от изказването на различни колеги, субсидията представлява повече от 50% - 70-80% от бюджета на общините. Затова уважаеми колеги, апелирам към вас да подкрепите предложението, което сме направили. Очевидно е, че проявявате разбиране към потребностите на общините, но този компромис, който сте направили, само потвърждава необходимостта да се направи още една крачка и да не се приема предложението на Министерството на финансите за орязване на общините със 138 млн. лв., следователно да остане сегашният размер на трансфера. Благодаря ви. Благодаря